Колеги, моля, заемете местата си.

Колеги, моля, заемете местата си. Продължаваме дискусията по т. 1 от дневния ред за днес. Има ли още изказвания?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Да върна за кратко темата в темата или това, което ни предлагат колегите с нов проект на решение, е нещо като ремонт на мораториума на мораториума. На практика отбор А предлага план Б и това в никакъв случай не е лошо. Вие изразихте някакви съмнения, направихте го по начин, по който не отговаря на Правилника – с една комисия, която няма такива правомощия, един проект на решение, който е внесен след времето, но

те регулират пазара не само за битовите потребители, но и по отношение на бизнеса – нещо, за което и всички бизнес организации от вчера апелираха. Регулират го по отношение на ВЕИ-тата. Смятам, че тук трябва да бъдем също изключително единни, въпреки че си давам сметка, че вече, каквото и да Ви предложим от ГЕРБ, ще имате съмнение, че е някаква динена кора. Недейте! Наистина и вчера Ви предупреждавахме с оглед на

Ако искате, те могат да са съотносими към цените от 1 юли 2021 г., но смятам, че към 16 декември 2021 г. не е адекватно да запишем в нашето решение. Второто редакционно предложение е т. 3 да отпадне, господин Председател, защото решенията на Народното събрание влизат в сила веднага. Никъде в правната теория, конституционна такава, няма възможности ненормативни актове да влизат в сила в деня на обнародването. Само ще Ви дам един пример, колеги, например решението за избор на председател влиза в сила веднага, то е решение на Народното събрание, а и за всяка друга длъжност, дори преди да се обяви в „Държавен вестник“, това е правна неадекватност. В този смисъл смятам, че и господин председателят ще ме подкрепи в това предложение – отпадането на т. 3 по така предложената Ваша редакция. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Само да Ви попитам по т. 1

има ли? Няма. Прекратявам дискусиите. Да преминем към гласуване на направените предложения. На първо място, преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Рамадан Аталай за отпадане изцяло на т. 1, отпадане изцяло на т. 2, а т. 3 да бъде с текст,

Да изчакаме колегите да заемат местата си и ще преминем към гласуване на предложението на народния представител Рамадан Аталай. Да, сега ще го повторя. Моля Ви да заемете местата си.

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Рамадан Аталай за за отпадане на точки 2 и 3 и т. 1 да бъде с текст: „отменя се Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г.“ Нали така, господин Аталай? „Ценовата криза“ е текстът на Решението. Преминаваме към гласуване на предложението на господин Аталай.

Преминаваме към гласуване на правно-техническите и редакционните предложения. На първо място, по т. 1 беше направено предложение от народния за отпадане на текста „16 декември 2021 г.“, като по този начин се запази датата „1 януари 2021 г.“ в текста на Решението. Моля Ви да преминем към гласуване на предложението на Десислава Атанасова.

128, въздържали се 33. Предложението не е прието. Продължаваме към следващото предложение отново по т. 1. Предложението на народния представител Делян Добрев е за допълване на текста, като след датата „16 декември 2021 г.“ се поставя запетая и се „с изключение на определянето на прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за целите на ценообразуване на премиите за електрическа енергия от възобновяеми източници, произведена от централи с обща инсталирана мощност 500 киловата и над 500 Моля да гласуваме предложението на народния представител Делян Добрев.

ако някой не е разбрал, че това предложение се прави, за да не се субсидират онези, които натрупаха огромни печалби, това са ВЕИ-тата. И няма нужда, господин Генов, да ставаме в залата, за да видим кой защитава този интерес, това се вижда през гласуването. Ако го отхвърлите, означава, че това мнозинство е лобистко. Това е лобистко гласуване, ако го направите. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Господин Биков, прегласуваме директно, няма нужда от аргументация по същество.

за 98, против 73, въздържали се 44. Предложението не е прието. По т. 2 беше направено предложение

Преминаваме към предложението на народния представител Петър Куленски за изменение в т. 3,

188 народни представители: за 131, против 52, въздържали се 5. Предложението е прието. Постъпило е предложение от народния представител Жечо Станков за създаване на нови т. 4 и т. 5 следния текст: „4. Министърът на енергетиката и министърът на финансите да изготвят компенсаторен механизъм за компенсиране на небитовите потребители с размер на 75% от разликата между прогнозната пазарна цена, определено в Решение № Ц-27 от 1 юли 2021 г. на КЕВР, и средномесечната цена на пазар ден напред на платформата на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД. Компенсаторният механизъм влиза в сила от 1 декември 2021 г. 5. Министърът на енергетиката и министърът на финансите да изготвят компенсаторен механизъм за засегнатите страни по т. 1. Компенсаторният механизъм влиза в сила от 1 януари 2022 2022 г.“ Предполагам, че ако бъдат гласувани, биха станали т. 2 и т. 3. Систематичното им място е по-скоро там. Моля да гласуваме предложението, направено от народния представител Жечо Станков.

господин Председател, това е единственото предложение, насочено към бизнеса. Той в момента е с цена на електроенергията над 500 лв. без никаква субсидия, защото субсидията, която беше избрало временното правителство, работи два месеца със смешните 110 лв. Ние предлагаме да е 75%

Гласувайте отново по предложението на народния представител Жечо Станков.

Сега вече преминаваме към гласуване на основния текст, както е редактиран с приетото предложение на народния представител Петър Куленски. Текстът на Проекта е следният: „РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република В Решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г., се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става т. 1 и се изменя, както следва: „Народното събрание налага мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на регулиран пазар на нивата от 16 декември 2021 г.“ 2. г.“ 2. Създава се т. 2 със следния текст: „Решението е със срок на действие до 31 март 2022 г.“ 3. Създава се т. 3 със следния текст: „Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Моля да гласуваме текста на основното предложение.

от вчера до днес си променихте решението и го разбрахме от изказване на началника на кабинета на сегашното управление, дори не от парламентарните Ви групи, че ще ревизирате това решение, което всички подкрепихте вчера, с изключение на една парламентарна група. Ще Ви кажа защо аз гласувах против. Защото, първо, доказахте, че не сте някаква невероятна промяна, щом не можете да взимате самостоятелно решения, а те са Ви продиктувани от началника на кабинета на Министерския Ви съвет. Второ, Второ, с днешното решение и отпадането на всички предложния, които направи опозицията от ГЕРБ-СДС, Вие, първо, защитихте лобистки интереси на ВиК сектора и второ, не знам какво управление, освен ако не ляво-либерално, не подкрепя бизнеса. Ние направихме едно много добре издържано предложение – как да се компенсира бизнесът, за да е конкурентоспособен, защото всички европейски държави, колеги, го направиха. Ако искаме да развиваме икономиката и да да расте брутният вътрешен продукт на България, съответно заплатите, социалните плащания и данъците – да имат по-голяма събираемост, е чрез производството на икономиката и на фирми. Вие в момента ги обрекохте, не подкрепихте нашето предложение. И да кажем на българските граждани, и на българските работодатели и фирми, че Вие ги оставихте без подкрепа в тази енергийна криза, нямате решения за излизане от трите кризи, които завеща служебният кабинет, но както виждаме, голяма част от настоящия кабинет е и от служебните кабинети на Радев. Така че, колеги, моля Ви, друг път, когато излизате, казвайте за кои лобистки текстове да се подготви залата и българските граждани да очакват да гласувате Вие, защото ние сме против тях. Ние правим нашите конструктивни предложения като опозиция, но за съжаление, още веднъж да подчертая, че Вие приехте лобистки интереси днес не в интерес на българските граждани и бизнес, но може би на един бизнес, който обаче е само в един определен сектор на енергетиката. Благодаря Ви.

Декларация от името на Политическа партия „Има такъв народ“ във връзка с обявеното въвеждане на зелен сертификат.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 Политическа партия „Има такъв народ“ застава зад декларираната си отговорна позиция, като подкрепи в пленарната зала новоизбраното правителство и участва в него със свои представители. Цялостната политика на това правителство и бъдещите му действия се основават на подписаното коалиционно споразумение, което формира основните сектори и ангажиментите на участниците в него. В сектор „Здравеопазване“ договарящите се страни се споразумяха за активна позиция за справяне с ковид кризата, базираща се на множество мерки, като само една от тях е активна кампания за стимулиране на доброволната ваксинация, основаваща се на информираност на обществото и доброволен избор, без каквато и да е форма на административен натиск. Никъде в Споразумението не е записана и дума за зеления сертификат, нито дори е коментирана в Здравната комисия теза за задължителното му въвеждане. Нещо повече. Никъде в предизборните платформи на всички партии, участващи в коалиционното правителство, въпросът за въвеждането на този сертификат не беше споменаван, коментиран или обещаван. Вярваме, че и значителна част от електоралната подкрепа за тези партии се дължи именно на този факт. Политическа партия „Има такъв народ“ винаги е изповядвала тезата, че правото на труд не може да бъде ограничавано с такива задължителни административни мерки без реална алтернатива, защото неупражняване на правото на труд не е алтернатива. Вместо да бъде коментирано, която и да е от другите мерки за справяне със здравната криза, залегнали в Споразумението, с изненада установихме, че новата изпълнителна власт, в лицето на министър-председателя и някои ресорни министри, в самото начало на формирането на правителството изразиха явна готовност за въвеждане на задължителен зелен сертификат за упражняване на правото на труд в Министерския съвет и някои министерства, като бяха призовани работодатели и администратори да направят същото. Този акт, касаещ бита и упражняването на професията на огромна част от българското население, по никакъв начин не кореспондира със заложените параметри в подписаното споразумение, касаещ прекия или косвен натиск към гражданите да се ваксинират. Несериозен беше аргументът, че бизнесът не може да си позволи да страда заради болни служители и ще загуби своята конкурентност. Досега в развитието на пандемията не е имало случай у нас който и да е бизнес да е затворил поради болни служители. Нещо повече. Задължителното въвеждане на здравен сертификат предполага и безплатна алтернатива на безплатната ваксинация, а именно най-малкото безплатни тестове, осигурени от изискващата страна. Неефективността на мярката, наречена зелен сертификат в тази му форма, в момента най-добре личи в държави от Западна Европа, при които над 80 – 90% от населението притежават този сертификат, но сега е подложено на допълнителни ограничения. Като лоялни партньори в коалиционното споразумение Политическа партия „Има такъв народ“ настоява за неналагане на дискриминационни мерки, ограничаващи правото на труд на българските граждани. Благодаря. Благодаря, господин Чорбанов. С това приключваме по точка първа от дневния ред за днес.

е Временната комисия за изработване на Проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Моля председателят на Комисията да представи Доклада.

правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Колеги, подлагам на гласуване наименованието на Правилника, на главата и чл. 1.

Член 2 – предложение на народния представител Петър Петров: „В чл. 2 се създава нова ал. 2 със следния текст: „(2) Правото на народните представители за достъп до сградата на Народното събрание не може да бъде ограничавано.“ Комисията не подкрепя предложението. Дискусия по чл. 2, колеги? Да. Господин Петров, заповядайте за изказване.

основния текст!“) Член 2 си остава същият: „Народното събрание заседава в сградата на Народното събрание в столицата, освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място.“

уважаеми колеги! Направих това предложение с оглед на обстоятелството, че поне по Конституцията България е държава с парламентарно управление, а не е държава с управление на изпълнителната власт върху народните представители. За съжаление, от последната една седмица виждам как представителите на изпълнителната власт всеки ден се опитват да ограничат

за ограничаване правото на достъп на народните представители до сградата на Народното събрание с дебатите за въвеждането на тъй наречения зелен сертификат – нещо, което партия ВЪЗРАЖДАНЕ е против – считаме, че е редно в Правилника да бъде посочено и да залегне конкретна разпоредба, която да гарантира, че ние като народни представители ще можем да изпълняваме нашите конституционно гарантирани правомощия, без изпълнителната власт да се опитва да ги ограничава по някакъв начин. Това е смисълът на моето предложение. Предлагам Ви тук със

Председател, тук, в тази зала, беше коментиран този въпрос вече неведнъж. Проблемът е, че сега говорим за зелен сертификат, след известно време някой някъде извън България може да реши, че трябва да се влиза само единствено ако си ваксиниран. След това някой някъде, пак отново извън България, може да реши, че трябва да упражняваш своите, така да се каже, работни правомощия само и единствено ако имаш седма или осма доза на ваксината, ако си с пет или с шест – няма да ти се брои. След това един Господ знае какво може да се случи. Точно поради тази причина ние трябва да сложим край на това безумие, започвайки оттук, от залата на парламента, от най-висшия законодателен и държавен орган в страната, давайки ясен знак, че не бива да допускаме никакво деление в България. С недопускането на този текст вътре в Правилника, който представлява една всъщност охранителна мярка за основни права и свободи, не в конкретния случай на законодателя, тоест на който и да било от народните представители, а въобще основни права и свободи на всеки един от българските граждани. С недопускането на такъв текст сега в момента ние отваряме кутията на Пандора, защото оттук насетне вече можем да очакваме всякакви извращения и безумия, които може да роди мозъкът на, пак повтарям, някой извън нашата страна. Защото е очеизваден фактът, че всички тези така наречени ограничителни мерки, включително и зеленият сертификат, се въвеждат след натиск отвън. Включително и този – сегашният зелен сертификат, беше въведен два дена преди срещата, на която президентът Радев отиде в Брюксел, за да докладва, че и тук вече нещо подобно се случва, защото ние бяхме последната държава в Европа без въведен подобен цивилизационен избор – както някои много обичат да използват да използват подобни такива клишета – вече втръсна ни и до гуша, и до немай къде. Така че аз Ви призовавам да подкрепим това изключително практично предложение на колегата Петър Петров, защото, още веднъж повтарям, това е една охранителна мярка за всеки един от българските граждани. Утре това, което бъде предвиждано евентуално тук, ще се случва и навсякъде другаде – няма да бъдат допускани хора до работата им. Не може и няма как – и това е по Конституция записано – здравен или какъвто и да било още друг статус да се превръща в условие за работа, освен в определен тип в определен тип професии, за които се изисква да имаш здравна книжка. Аз поне, доколкото ми е известно, за парламента и за 95% от упражняваните професии в България такова нещо не знам да е налице. Така че призовавам Ви за здрав разум и особено в духа на прочетената преди малко декларация от „Има такъв народ“, която ние приветстваме, да вземем едно решение, което е в полза на здравия разум и в полза на всички български граждани. Благодаря. (Ръкопляскания от

защото то това е по подразбиране така – правото на народния представител да представлява своите избиратели е дадено по Конституция. Този текст не променя това и никой всъщност не атакува това право в момента по никакъв повод. Съгласен съм с мнението на колегите, че ако днес се позволи такова ограничение, утре може да има второ основание, трето, да се стигне до ограничаване, съответно до суспендиране на пряката демокрация. Но казусът не е такъв и това е голо насаждане на страх, че видите ли, някой тук в момента, в дебат, който въобще не засяга зеления сертификат, иска да направи това и като основание се дава постоянно Конституцията. И точно тук като юрист искам да направя няколко пояснения точно в посока на Конституцията. Защото, колеги, както Вие от ВЪЗРАЖДАНЕ имате право да упражнявате своите права като народни представители, които никой не оспорва, останалите колеги също по Конституция имат право на здравословна, на безопасна работна среда, имат право на живот. Тук има хора, които имат придружаващи заболявания, които имат основание и се притесняват – всъщност те не Ви задължават да се ваксинирате, те не Ви ограничават достъп, те не Ви карат задължително да правите каквото и да е – те искат просто да работят в безопасна среда. И също нашата Конституция казва: примери мога да дам много – всеки има право да изразява свободно мнение, но има задължение да не накърнява достойнството другиму. Всеки има право да търси и получава информация, но това не може да бъде насочено срещу доброто име на друг. Нашите права свършват там, където започват правата на останалите. Вие имате право да упражнявате своите конституционни права, но основните права на гражданите са неотменими, като според чл. 57 от нашата Конституция не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други. При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение, напомням, че в момента сме в такова положение, със закон може да бъде временно ограничено упражняване на отделни права. В момента няма суспендиране на Конституцията и няма действия на законодателната власт, които са някакъв произвол. Има Конституция, тя е определила кога и в какви случаи могат да се вземат определени мерки. Те са взети въз основа на Конституцията и в основа на закон. И този закон е дал това право на този министър да издаде такава заповед, която заповед не ограничава Вас и Вашите права по никакъв начин. Затова, бидейки призвани да спазваме Конституцията и законите, трябва да направим това пояснение, че в момента си говорим за един абсолютно нормален конституционен правов ред, всички сме призвани да спазваме, защото и аз, и Вие сме се съгласили с едно нещо, което се нарича обществен договор. И именно този обществен договор гарантира, че между нас няма да има конфликти и няма правата на един да бъдат нарушени за сметка на друг. Благодаря. Благодаря Ви, господин Божанков. Заповядайте, госпожо Гунчева. Уважаеми колега Божанков! Щях да се съглася с Вашето мнение, но последните шест месеца, че и повече, ние виждаме как конституционните права на гражданите постоянно биват нарушавани и това не става със закон. Все пак като юрист би трябвало да знаете, че заповедта на министъра на здравеопазването е общ административен акт, с който той дерогира права по Конституция на българските граждани. Защото правото на труд също е гарантирано от Конституцията, но колко хора са останали без работа или са в неплатен отпуск, защото тази заповед на министъра явно стои над Конституцията. В никой закон нямат задължения всеки ден да доказват, че са здрави. Който се страхува, може сам да вземе мерки. Бих казала – нали сте ваксинирани? Какво Ви притеснява толкова? Благодаря Ви. Господин Ганев, заповядайте.

останах с впечатление, че обсъждаме изключително важния документ, по който ще работим в останалото време на този парламент, а в същото време видяхме декларация от страна на БСП, които ясно и категорично заявиха, че са за въвеждане на зелен сертификат. Много интересно положение!? Искрено се надявам в тяхната парламентарна група все пак да има трезвомислещи хора, които да се разграничат явно от това нещо, което чухме. По отношение на определенията кой какво е въвел и какво не е въвел, имаме по Конституция въвеждане на извънредно положение от парламента. В случая не сме в такова, няма да цитирам кой. Много е жалко, че имате претенции за юридическо образование и съжалявам, че сте юрист или адвокат и кой ще страда от това нещо, но има разлика между извънредно положение и извънредно…

подкрепят предложението да не се ограничава достъпът на депутатите в парламента, защото по този начин давате възможност на утрешния ден който и да е работодател, в която и да е сграда, където работят негови служители, да извършва уволнения, съкращения на този принцип. Защото когато някой има претенции, ще каже: „Чакай, в парламента не ги допускат, как теб няма да те огранича?“ Нека върнем нормалността в нашата държава

споменахте преди малко, че тук, в залата, има хора, които ги е страх. Не знам дали визирахте себе си, според мен Вие не сте страхлив човек – виждам, че сте без маска, смятам, че сте безумно храбър виждам, че давате личен пример, което мога само единствено да го приветствам. Между другото, една част от Вашата група също, което също приветствам. Между другото, забелязвам как колеги тук, в залата, са с маски, а като излязат в кулоарите са без маски, вероятно защото вирусът може би броди само тук някъде, а навън, в кулоарите, не е така. Моля Ви, нека да спрем с лицемерието. От тази най-висока трибуна трябва да заявим ясно и категорично, че е време да върнем нормалния живот обратно в държавата и нямаме нужда тук от политически изказвания, а имаме нужда от изказвания, които да възстановят здравия разум. Нищо повече не се иска. Пак повтарям още веднъж: с това предложение, което Вие нарекохте „кух текст“, всъщност ние даваме една охранителна мярка на всеки един българин, защото не може да има двоен стандарт. Тук няма да се влиза със зелен сертификат и никъде няма да се ползва зелен сертификат в държавата!

Уважаеми господин Председател, понеже не мога да убедя хора, които не искат да вникнат в същността на юридическите процедури, има извънредно положение, обявена епидемична обстановка, в изпълнение на Конституцията, която дава определени права. Тези права по никакъв начин не засягат Вашето право да влизате и да упражнявате Вашите си права като народни представители. Но аз това нещо и пет пъти да го обясня, Вие ще обърнете дебата в друга посока. Затова моята процедура към Вас, господин Председател, тъй като няколко пъти чух квалификации за юридическите ми умения от хора, които очевидно нямат такива, мисля, че единственото, което може да помогне, е да повикате охраната от северния вход с термометъра, за да измери температурата на колегата, тъй като той очевидно не знае за какво говори.

с другата тема, която се повдигна от тази трибуна. Ясно е категорично, че народният представител – Конституцията има пряко и непосредствено действие, има право на достъп, разбира се, свободен – не само до сградата на Народното събрание, а и до всички държавни институции. Така че предлагам да прекратим този дебат, който е абсолютно излишен в този момент, и да вървим нататък по Правилник. И моля Ви, господин Председател, ще ползвам и изказването да Ви помоля оттук насетне, когато не е по темата, колегите се разпиляват в своето говорене по съвсем други теми, да ги насочвате да говорят по темата и само по темата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ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

това вероятно се ползва за теза от едните и от другите колеги, които твърдят, че на едните се отнема достъпът до сградата, а на другите, че се отнема равнопоставеността и спазването на Конституцията. Но, господин Председател и уважаеми колеги, този дебат нямаше да се провежда за n-ти пореден път, ако Народното събрание беше вече разгледало и обсъдило Проекта за решение, който нашата парламентарна група от миналата седмица сме депозирали, или Проекта на решение на колегите от „Демократична България“, които също миналата седмица са депозирали. Уважаеми колеги, така или иначе вече повече от седмица – не само тук в пленарната зала, но и сред обществеността се води дебат не за или против зелен сертификат, не за или против ваксинацията, а дебат за равнопоставеността на народните представители и всички останали граждани. Затова аз няма в момента да влизам в коментар по конкретния текст, който се предлага от колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, макар че смятам, че той има смисъл да бъде обсъден именно по отношение разпоредбите на Правилника. Само ще кажа, господин Председател, че колкото възможно по-бързо започне истинският дебат по тези две теми тук, в Народното събрание, толкова по-бързо ние ще имаме решение и ще си спестим поредните дни на неудобство за обяснение на това как народните представители коренно се различават от обикновените граждани по това, че имат много повече по отношение на прилагането на тези охранителни за здравето на българските граждани мерки. Това е основният дебат и аз апелирам, господин Председател, в най-кратък срок да се разпоредите – ако не, ние от нашата парламентарна група следващата седмица по текстовете от Правилника, чл. 53 и следващ, ще внесем предложение за разглеждане през следващата пленарна седмица на тези проекти на решения, защото Народното събрание не може да стои безучастно извън дебата, който се води в обществото еднакви ли са правилата за всички или не, а ние демонстрираме вече много време наред, че те не са еднакви, че ние тук сме богоизбрани, а всички останали живеят по други правила. други правила. И Ви моля да проявите разбиране! Този дебат е нужно да се проведе. Този дебат трябва да има решение дали то ще бъде в една, или в друга посока, така както ние сме предложили или както колегите от „Демократична България“, няма никакво значение, но той трябва да се води. В противен случай изпадаме в абсурдна ситуация като настоящата отново перпетуум мобиле на едно и също. Колеги, смятам, че не е коректно спрямо българските граждани – да губим и парламентарно време, вече повече от седмица

Колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ внесоха предложение, с което те казват: „Ще направим охранителен текст за гражданите.“ Колеги, не съм съгласен с Вас. Внасянето на този текст за достъпа до Народното събрание без изискване за зелен сертификат е охранителна мярка само за нас. Само за нас! Имах възможност и преди, миналата седмица, да се изказвам от трибуната по тази тема. Продължаваме да се държим като богоизбрани. Продължаваме да развиваме тезата, че нашите права в тази зала са нещо по-различно от правата на останалите хора. Предлагането на текст, който да защити нас, народните представители,

това не е правилно. Ако ще отменяме зеления сертификат, този зелен сертификат трябва да бъде отменен за всички. Ако ще го приемаме, той трябва да е задължителен за всички. Опитвам се вече трето изказване в този парламент да кажа на колегите ми, на всички Вас: колеги,

Ако имате да ми кажете нещо, колега, елате и ми го кажете. Не изпадайте в истерия, защото за температурата говорихте Вие преди малко! (Реплики на Затова предлагам да не подкрепяме този текст, защото той е само временна мярка, той е половинчата мярка. И Ви предлагам, ако ще правим нещо, да разгледаме нашите две предложения, да стане ясно на българските граждани за предложението на „Да, България“ ли сме в тази зала, или сме за предложението на ГЕРБ, което предложение отменя зелените сертификати, докато не се направят така, както трябва да станат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ:

Господин Манев, позволете да изразя моето несъгласие с Вас. Вие нямате зелен сертификат. Вие имате някакъв временен сертификат, който ще важи още известно време, след което дали ще бъдете сертифициран да влезете в тази зала, ще зависи от техния здравен министър и благодарение на това каква прищявка и приумица ще му хрумне тогава, той ще сертифицира Вашите права – да дойдете тук, да му кажете нещо, да изискате нещо от него. Това е нещо, с което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ и надявам се, всеки разумен човек в тази зала не може да се съгласи. Ние, разбира се, считаме, че зеленият сертификат трябва да отпадне за всички. Това нещо ние сме внесли като законодателна промяна, която се надяваме в близко бъдеще да се разгледа. Но допустимостта на упражняването на правата на народните представители е първата и най-важна крачка, защото без това да имаме тази охранителна мярка в Правилника на Народното събрание, ние отваряме вратата

Уважаеми колеги, не съм юрист, но начинът, по който този текст е формулиран, значи да направим невъзможен пропускателния режим за целия парламент, защото не може на входа да ни изискват и тези карти, за да ни пускат вътре. Поради несъстоятелността на текста напълно се съгласявам с господин Божанков, че е абсолютно кух текст. Той няма никаква съотносимост към това, което Вие дискутирате, и предлагам да не го дискутираме повече. (Ръкопляскания

Уважаеми колега, Вие сте прав, тоест обективната истина не може да бъде скривана по никакъв начин. Колкото и да сме опитни в говоренето в тази зала, в правенето малко по-трудно ни се получават нещата, видяхме го и преди малко. Наистина ще зависи от това кой ще е сертифициран и кой не. Наистина ще зависи от това кой и как бива сертифициран, кой по какви критерии получава права, а това е истинската работа на министъра на здравеопазването – да предложи процедура, да предложи начин за справяне с пандемията. Това се опитваме да кажем и с това, което внасяме като предложение, и с говорене от трибуната – че когато си направил мъртвородено нещо, когато си сътворил мерки, които не могат да работят, когато си имал възможност да се учиш как се правят нещата в борбата с пандемията, а не си го направил и си ходил на море, не можеш да изискваш от народните представители, от продавачите в магазините, от заведенията да спазват глупави правила! Това се опитваме да кажем не за първи път от тази трибуна и затова Ви казвам: без фашизма съм съгласен с Вас! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Манев. Преди да дам думата на господин Адемов за възражение по процедура,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

текста на чл. 2, който дискутираме в момента. Тук става въпрос за това къде може да заседава Народното събрание и за нищо друго. Въобще не става въпрос нито за пропускателен режим, нито за зелен сертификат, нито за каквото и да било друго. По този текст, ако аз съм председател на тази временна комисия – понеже господин Председателят не познава в детайли действащия Правилник, е допуснал в Народното събрание да се гласува това това предложение. Това предложение няма нищо общо, повтарям, няма нищо общо с чл. 2. В чл. 2 е казано къде заседава Народното събрание и Вие може да направите предложение Народното събрание да заседава в бившия бившия Партиен дом, може да направите предложение Народното събрание да заседава на небето, на луната, където искате, но не може с този текст да коментирате

Благодаря, господин Адемов. Имам въпрос към доктор Симидчиев: Вашето изказване като предложение за прекратяване на разискванията ли да се тълкува? Да. Има ли обратно становище? Няма. Преминаваме към гласуване на предложението за прекратяване на разискванията.

Моля сега да преминем към гласуване на предложението на народния представител Петър Петров, което е неподкрепено от Временната комисия. Глас за е в подкрепа на предложението.

предложението. Гласували 146 народни представители: за 15, против 108, въздържали се 23. Предложението на народния представител Петър Петров е отхвърлено. Моля сега да гласуваме текста на чл. 2, така както е предложен от Временната комисия.

втора. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 3. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 4. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 5. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 6. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 7.

изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на наименованието на Глава втора и текстовете от чл. 3 до чл. 7 включително, както са предложени от Комисията.

ал. 7 текстът „създава съвети по конкретни теми с цел анализ и конкретни предложения по законодателството“ се заменя с текста „създаде Консултативен съвет по законодателството“. В изречение второ на същата разпоредба се премахва текстът „и заместник-председателите на Народното събрание“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията: 1. разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет; 2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове; 3. удостоверява с подписа си стенографските протоколи от заседанията на Народното събрание; 4. упражнява контрол върху издаването на „Държавен вестник“; 5. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента на републиката; 6. осигурява реда в пленарната зала; 7. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание; 8. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители; 9. утвърждава класификатор на длъжностите в Народното събрание и числеността на администрацията в Народното събрание; 10. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание със срок до избирането на председател на следващото Народно събрание, служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение; назначава и освобождава служителите в парламентарните комисии по предложение на техния председател със срок до 5 дни от избирането на следващия председател на съответната парламентарна комисия; 11. утвърждава правилник за работата на администрацията на Народното събрание; 12. утвърждава правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите на парламентарните служители по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване конфликт на интереси; назначава комисия от служители в администрацията на Народното събрание, която въз основа на оценка на корупционния риск или сигнал извършва проверки; 13. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база; 14. контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане; 15. следи за спазването на този правилник; 16. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този правилник. (2) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности. (3) Председателят на Народното събрание, след съгласуване с Председателския съвет, определя с писмена заповед заместник-председателите, които участват ръководството на заседанията на Народното събрание за съответната седмица. (4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им. (5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция. (6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. В този случай председателят не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос. (7) Председателят на Народното събрание може да създава съвети по конкретни теми с цел анализ и конкретни предложения по законодателството. Организацията, дейността и съставът на съветите се определят с правила, утвърдени от председателя и заместник-председателите на Народното събрание.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Откривам дискусия по текста на чл. 8. Заповядайте, господин Хамид.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Вчера на дискусията в Правната комисия всички останахме с впечатление, че в този текст – визирам т. 10 по редакцията на Комисията, се касае за статута на служителите между две народни събрания. Така обаче, както сме го записали, текстът бяга от темата, тоест тук се има предвид, че един председател ще изкара едва ли едва ли не до разпускане на Народното събрание, ще изкара целия мандат, а ние може да изберем председател още на втория месец. И става така, че служители ще бъдат назначавани и уволнявани и след месец. Затова предлагам редакцията на т. 10 да придобие следния вид: вместо думите „следващия председател на съответната комисия“, текстът да стане „председателят на съответната комисия в следващото Народно събрание“. Мисля, че така предложението отговаря на дискусията, която проведохме вчера, и всички подкрепихме този текст. Благодаря Ви. Господин Хамид, заличаваме „следващия“ и става „председателят на съответната парламентарна комисия в следващото Народно събрание“.

Други изказвания? Прекратявам дискусията. Моля да преминем към гласуване на предложението на народния представител Андрей Гюров и група народни представители, което е неподкрепено от Временната комисия,

за промяна в чл. 8, ал. 7. Гласували 177 народни представители: за 63, против 66, въздържали се 48. Предложението на Андрей Гюров и група народни представители е отхвърлено. Преминаваме към гласуване на редакционното предложение, направено от народния представител Хамид Хамид, за изменение в предложения от Временната комисия текст на чл. 8, ал. 1, т. 10, както следва: заличава се думата „следващия“

Заличаваме „следващия председател на съответната парламентарна комисия“.

МИНЧЕВ: Гласуваме предложението, направено от народния представител Хамид Хамид.

Колеги, предлагам прегласуване. Просто помислете как чиновници, назначени от ГЕРБ и ДПС в парламента, неотговарящи на изискванията, ще останат на работа.

Преминаваме към гласуване на текста, предложен от Временната комисия на чл. 8, с вече приетата редакция по предложение на Хамид Хамид

във вида, предложен от Временната комисия, с редакцията, приета по предложение на Хамид Хамид.